Prijedlog Strategije upravljanja o vodama Predlagatelj zakona je Vlada. Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o vodama. Ministre samo jedna obavijest u pola 11 sutra bit će sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav oko ovoga ranijega prijedloga Zakona o ratifikaciji ugovora sa Hrvatska- SAD-e oko statusa vojnih snaga i civilnog osoblja. Raspravu su proveli Odbori za razvoj i obnovu, regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite držani tajniče. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Evo dopustite mi da ukratko obrazložim Prijedlog Strategije upravljanje vodama. Prije svega želi istaći što želimo postići što nam je cilj u ovom dokumentu to je prije svega osiguranja dovoljnih količina pitke vode za javnu vodoopskrbu i isto tako osiguranje dovoljnih količina pitke vode za gospodarske namjene. Također nam je cilj zaštiti naše nacionalno blago, naše vode i isto tako u ovom dokumentu smo definirali načine i modele kako ćemo gradnjom sustava javne odvodnje, odnosno obradom otpadnih voda zaštiti naše vode. Isto nam je tako cilj zaštititi ljude i materijalna dobra od poplava i od drugih vidova štetnog djelovanja voda. Također nam je cilj zaštiti i unaprijediti stanje voda te vodnih i o vodi ovisnih eko sustava. Ovdje želim na početku istaći neke bitne novine koje se nalaze u ovom dokumentu. Prije svega želim reći da smo ovdje definirali ustroj upravljanja vodama i to po načelu decentralizacije i to sa jasnom podjelom na nacionalnom, regionalnom odnosno lokalnom nivou. Ovim dokumentom točno definirano četiri vodna područja isto tako 31 vodno gospodarsku ispostavu i na taj način ćemo biti bliži krajnjim korisnicima, odnosno jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave. Želim reći da smo izmjenama i dopunama Zakona o vodama kojeg smo usvojili koncem 2005. godine smo također izvršili jedan dio decentralizacije upravljanja vodama i to na način da smo sustave detalje melioracijske odvodnje trećeg odnosno isto sustave navodnjavanja prenijeli u nadležnost u županije i od 01. 01 2009. godine oni će sa njima upravljati, ali će isto tako imati i prihode od naknada za melioracijsku odvodnju, odnosno melioracijsko navodnjavanje. Ovdje želim jasno istaći da smo ovom strategijom isključili mogućnost privatizacije prava na vodni resurs. To smo jasno definirali jer u budućnosti će koncesije za javnu vodoopskrbu odnosno odvodnju temeljem ovog dokumenta dobivati jedinice regionalne odnosno lokalne samouprave i na taj način ćemo zaštititi znači da eventualno bilo tko dođe u posjed vodnog resursa. Ovdje imamo još jedan dodatni osigurač a to je da ćemo javne sustave vodoopskrbe odnosno odvodnje, odnosno jednostavnije rečeno lokalnu vodovodnu odnosno kanalizacijsku mrežu ćemo temeljem novog Zakona o vodama prenijeti u vlasništvo jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave i na taj način ćemo izbjeći mogućnosti stečaja komunalnih poduzeća kao što smo nedavno imali primjer u Velikoj Gorici gdje je komunalno poduzeće otišlo u stečaj i onda smo morali nalaziti razno razne načine kako da dođemo u posjed lokalne vodovodne odnosno kanalizacijske mreže. Na ovaj način ćemo evo osigurati da zaštitimo znači poduzeća koja se bave javnom javnom vodoopskrbom. I isto tako kao što sam na početku rekao da isključimo bilo koju mogućnost privatizacije javnih vodovoda. Ovdje želim isto tako istaći da će se ovim dokumentom odnosno kasnije zakonima osnovati i neovisni institut za vode koji će se baviti pitanjima koja su značajna za vodno gospodarstvo i koja će isto tako obavljati sve znanstveno-stručne poslove vezano za upravljanje vodama. Ovdje želim dodati isto tako da ćemo i uspostaviti neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge. Znači, ovo tijelo bi arbitriralo između vlasnika komunalnih poduzeća koja se bave javnom vodoopskrbom odnosno odvodnjom i njihovih komunalnih poduzeća u smislu da bi točno kontrolirali što sve ulazi u cijenu vode i na koji način se ona upotrebljava i u koje namjene. Želim ovdje također reći da smo u strategiji predvidjeli i racionalizaciju komunalnog sektora u smislu okrupnjavanja djelatnosti javne vodoopskrbe odnosno odvodnje i to iz razloga da bi imali i ekonomičniju i nižu cijenu vode u odnosu na ono što sada imamo jer smo svjedoci da na pojedinim područjima imamo previsoku a na drugim područjima prenisku cijenu vode. Na kraju želim ovdje dodati i ono što je najbitnije a to je koliko će koštati implementacija ovoga dokumenta. Prije svega, želim istaći da ćemo u projekte javne vodoopskrbe u idućih petnaest godina uložiti cirka 13 milijardi kuna i da ćemo sa tim iznosom doći na nivo cirka 90% javne vodoopskrbe što je isto prosjeku koji je unutar zemalja EU. Ovdje ćemo isto tako investirati u projekte javne odvodnje odnosno obrade komunalnih otpadnih voda iznos od cirka 20 milijardi kuna i tu ćemo također doći na prosjek koji imaju zemlje unutar Europske unije. U projekte navodnjavanja ćemo uložiti 4,5 milijardi kuna i u ostale projekte isto tako 4,5 milijardi kuna. Ukupan iznos novaca koji je predložen za implementaciju ovoga dokumenta je 52,8 milijardi kuna. Evo, na kraju želim pozvati sve vas ovdje nazočne da podržite ovaj dokument iz razloga što Hrvatska do sada nije imala nijedan strateški dokument upravljanja vodama i ovo je prvi puta da se on nalazi pred vama. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za razvoj i obnovu? Za regionalni razvoj i šumsko i vodno gospodarstvo? Za zaštitu okoliša? Za prostorno uređenje i graditeljstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog strategije upravljanja vodama koji je doista jedan opsežan dokument. I ono što možda možemo reći sa žaljenjem da nedostaje vremena da bi se ustvari dostatno raspravilo ovu strategiju obzirom na potrebe i vodoopskrbe kompletnog stanovništva u Republici Hrvatskoj ali i pitanja odvodnje obrane od poplave i drugih pitanja koja su vezana uz vodu a znamo da je voda naš strateški resurs. Često je zovemo nacionalnim blagom i naravno da jedna ovakva strategija koja se donosi vezano uz upravljanje vodama je dokument na temelju kojeg se trebaju provesti reforme vodnog sektora kako bi se postigli svi europski standardi u upravljanju vodama ali isto tako kako bi se promijenila postojeća zakonska regulativa u tom smislu pri čemu očekujemo naravno izmjene Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva pripadajućih podzakonskih akata. Također, mi u HSS-u predlažemo da ministarstvo pokrene izmjenu i Zakona o komunalnom gospodarstvu jer upravo mislimo da zbog nedorečenosti tog zakona se otvara prostor prostor za rasprodaju izvorišta pitke vode bez obzira što u strategiji stoji drugačije, no to ću kasnije još detaljno pojasniti. Sigurno da temeljni cilj ove strategije jest postizanje cjelovitog i usklađenog vodnog režima na cijelom državnom teritoriju i na svakom od četiri vodnih područja što uključuje osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske namjene, zaštitu ljudi, materijalnih dobara od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda te postizanje i očuvanje dobrog stanja voda zbog zaštite i o vodi ovisnih eko sustava. Možda je važno istaknuti činjenicu o kojoj se rijetko govori da je Republika Hrvatska po količini i kakvoći pitke vode peta u Europi i da bi doista bilo važno da učinimo napore da takvo stanje i zadržimo. Strateški cilj razvoja javne vodoopskrbe i povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava sa sadašnjih 80% na 90% do 2023. godine i mi taj strateški cilj u svakom slučaju i pozdravljamo i podržavamo i mislimo da je on realan i da je primjeren europskim standardima. Također je ovom strategijom predviđeno intenziviranje aktivnosti na utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta i provedbi odgovarajućih zaštitnih mjera te mjera na sanaciji gubitaka iz distribucijskih vodoopskrbnih mreža što također smatramo da je danas veliki problem vodoopskrbnih sustava jer u nekima se izgubi i preko 50% vode što znači da su neki cjevovodi toliko perforirani. Ako iz njih isteče 50% vode to znači da isto toliko otpadnih tvari može ući u njih a to dovodi u pitanje ispravnost vode kojom opskrbljujemo naše stanovništvo. Sjetimo se nedavno slučaja sa područja grada Petrinje gdje je bilo poprilično alarmantno stanje zbog toga što je odlukom, samostalnom odlukom direktora komunalnog poduzeća pušteno u pogon ne samo jedno nego nekoliko izvorišta za koje se znalo da voda nije javno zdravstveno ispravna i time se dovelo u pitanje zdravlje stanovnika grada Petrinje ali i okolnih sela i okolnog područja. Ono što mi pozdravljamo u okviru ove strategije je okrupnjavanje vodokomunalnog gospodarstva odnosno jedan koncept regionalnih vodovoda koji svakako treba bolju uslužnost stanovništvu ali i pretpostavljamo da će donijeti povoljniju ekonomsku cijenu kad je riječ o vodoopskrbi. Ukupni troškovi provedbe Strategije za razvojne vodnogospodarske projekte procjenjuju se na 52,8 milijardi kuna od čega je predviđeno oko 13 milijardi kuna za projekte javne vodoopskrbe, oko 20 milijardi kuna za projekte odvodnje i pročišćavanje komunalnih komunalnih otpadnih voda te oko 10,8 milijardi kuna za projekte zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda. Možemo reći da su to okvirne procjene no svakako mi u Klubu HSS-a predlažemo da kad se izrade detaljni financijski planovi da također budu upućeni ovdje na razmatranje u Hrvatski sabor. kao što sam već spomenula na stranici 101 u strategiji je predviđeno da se u djelatnosti javne vodoopskrbe isključuje mogućnost neizravne privatizacije prava na vodni resurs, a izravna privatizacija je izričito isključena Ustavom Republike Hrvatske i zakonima koji vodu određuju kao dobro od općeg interesa. No ukoliko se pogleda Zakon o komunalnom gospodarstvu onda je vidljivo da on nije dorečen u pogledu privatizacije infrastrukture tako da privatni sektor može posrednim putem steći vlasništvo nad infrastrukturom na izvorištima kao i zemljište oko izvorišta. Preuzimanjem komunalnog društva privatni sektor stupa u pravni položaj preuzetog društva i stječe prava koja proizlaze iz koncesije na vodni resurs. Stoga mi očekujemo državni tajniče da se pokrene izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i da se vrlo jasno definiraju članci koji su vezani uz uz mogućnost privatizacije vodoopskrbe a posebno kad je riječ o izvorištima pitke vode i da se to svakako isključi jer se HSS apsolutno protivi privatizaciji i vodoopskrbnog sustava i izvorišta pitke vode jer je voda naše nacionalno bogatstvo. Također želim spomenuti da u strategiji neki podaci ustvari ne odražavaju stvarno stanje. Stoga proizlazi da bi te podatke trebalo ažurirati. Ja pretpostavljam da će se to napraviti kroz izradu samog katastra podzemnih voda ali isto tako ako podaci nisu u potpunosti točni ili su zastarjeli onda sve ove projekcije koje su navedene u strategiji ustvari nisu potpuno točne i nisu najpouzdaniji pokazatelj. Također smatramo da je pri izradi ovog dokumenta trebalo konzultirati susjedne države obzirom na činjenica da najveći broj voda Republike Hrvatske dolazi upravo iz susjednih država i mislimo da bi to bilo dobro zbog toga što na taj način bi mogli iskomunicirati moguće potencijalne utjecaje na okoliš i sa vlastite strane i sa susjednih strana a isto tako to je u skladu sa europskom politikom gospodarenja, upravljanja i zaštite voda koja se temelji na načelu integralnog upravljanja svim aspektima vodne politike, a to podrazumijeva socijalne, ekološke, ekonomske i financijske aspekte. Naravno da u kontekstu ove strategije treba se prisjetiti i to da je Hrvatska socijalna država i da treba razgovarati o samoj cijeni vode. Da bi bilo važno slijediti primjer zemalja koje određuju socijalni minimum potrošnje vode po broju članova domaćinstva koji se uopće ne naplaćuje ili se naplaćuje minimalno dok se potrošnja preko tog minimuma naplaćuje progresivno što bi istovremeno bio poticaj za štednju vode. Čini nam se da je u strategiji tek usput spomenuto i pitanje utjecaja klimatskih promjena koje će itekako imati utjecaj na Hrvatsku posebno kad gledamo sve na Mediteranu i tu Hrvatska može pretrpjeti najveću štetu tako da predlažemo da se u tom dijelu strategija dodatno to radi. Prema samoj strategiji predviđeno je da koncesije za korištenje vodnih resursa za potrebe javne vodoopskrbe se dodjeljuju isključivo jedinicama lokalne i i regionalne uprave na uslužnim područjima i one tu koncesiju ne mogu dati nikome drugome, prepustiti je bez odobrenja odnosno bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ali dakle i dalje inzistiramo da se upravo Zakon o komunalnom gospodarstvu također pojasni i pooštri u tom segmentu kako ovo ne bi ostalo samo prazno slovo na papiru jer ipak zakon je puno jači od same strategije. Isto tako u strategiji se navodi da o koncesijama za punjenje i prodaju vode za piće odlučuje Vlada Republike Hrvatske na temelju provedenog javnog natječaja ali svakako mislimo da u taj proces treba uključiti općine, gradove i županije kod izdavanja takve jedne suglasnosti. kroz same Zakone o vodama te Zakon o financiranju vodnog gospodarstva će se regulirati i predviđeni model okrupnjavanja vodoopskrbnih sustava a koji naravno treba imati za cilj ekonomsku dimenziju a to je da svi građani u Republici Hrvatskoj plaćaju istu cijenu vode bez obzira da li se nalaze na nekom otoku, u Slavoniji, Moslavini ili u Zagori. Mora se priznati da Vlada Republike Hrvatske ulaže velika financijska sredstva u razvoj vodoopskrbe i takvo strateško opredjeljenje Vlade pokazalo se i donošenjem posljednjeg rebalansa gdje je upravo iz proračuna izdvojeno dodatna financijska sredstva u izgradnju vodovodne mreže te poboljšanje poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Strategijom je planirano također da se kanali 3. i 4. reda predaju u nadležnost upravljanja županijama uz prenošenje dodatnih financijskih sredstava za njihovo održavanje obzirom da se ti kanali nalaze u vrlo zapuštenom stanju, stoga ja doista apeliram u ime kluba HSS-a da tome i bude tako jer županije nisu u stanju same uzetu zapuštene kanale, izdvojiti financijska sredstva za njihovo njihovo čišćenje, to mora biti strateško opredjeljenje države i taj novac mora biti spušten na razinu županija koje će potom, naravno raspisivati natječaje i dodijeliti koncesije za Isto tako upozoravamo na velike gubitke koji se događaju u vodovodnim mrežama, mislimo da je tu jako važno poduzetu hitne mjere, bar na način da se stave mjerni instrumenti i da se naprave određene procjene zbog toga što te gubitke plaćaju korisnici, što naravno poskupljuje njihove troškove, a to u ovom trenutku doista kada cijene divljaju je trošak koji si nitko ne može priuštiti pa je naravno važno provesti samo sanaciju vodovodne mreže. Ono na što treba apelirati, o čemu treba govoriti jest racionalno korištenje vode, na to treba poticati same korisnike i uključiti pedagoške i odgojne mjere kako bi se razina svijesti u tom dijelu i postigla, ne treba uvijek teći voda po 10 minuta kad se peru zubi, ili kad se pere suđe, a znamo da ponekad oni koji to tako čine ne razmišljaju da čine ustvari štetu, ne samo kad je riječ o potrošnji vode, nego kad je riječ o potrošnji energije. treba razmišljati i o izvješćima koja možemo čitati, a koja se odnose na korupciju u sektoru vodoprivrede, to su problemi koji se uglavnom vezuju uz druge zemlje, mislim da smo mi u tom segmentu na vrijeme intervenirali sa izmjenom zakonske regulative koju sam već spomenula, vjerujem da će se stvoriti vrlo snažni instrumenti da se u takvim izvješćima Trasparency Trasparency Internationala ili neke druge nevladine udruge ne nađe i Hrvatska na popisu zbog toga što je vidljivo da korupcija u sektoru vodoprivrede je jedan od uzroka uzroka i katalizatora globalne krize s vodom koja prijeti milijardama života i donosi degradaciji samog okoliša, a znamo i sami da je voda resurs koji nema da je ona osnova našeg zdravlja, osiguranja hrane, naše energetske budućnosti i našeg eko sustava i danas 1,2 milijarde ljudi u svijetu nema osiguran pristup vodi, a 2,6 milijardi ljudi živi bez primjerene i u tom smislu to nam treba biti zasigurno upozorenje da ubuduće na jedan pravilan i odgovoran način postupamo sa našim vodama jer Hrvatska je doista bogata sa pitkom vodom i 5. je u svijetu po kakvoći vode. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Voda je najizravnije povezana sa zdravljem ljudi, integritetom eko-sustava i održivim razvojem i stoga učinkovita strategija upravljanja vodama mora pomoći vlastima, bilo lokalnim, bilo državnim da pronađu odgovore na ključna pitanja kao što su kako će se koristiti naša voda, kakva je kvaliteta te vode, koliko vode imamo na raspolaganju, kako ćemo vodu štititi u kontekstu pritisaka i urbanizacije? Upravljanje vodama traži interdisciplinarni pristup upravo zato jer se radi o ekološki osjetljivom resursu jer vodni resursi su karakterizirani time da je svaki zahvat na vodnim resursima ujedno i zahvat u okoliš. Vodni resurs je prostorno i vremenski promjenjiv, a svaki zahvat na vodnim resursima traži usuglašavanje raznorodnih i često međusobno suprotstavljenih potreba. Strategija upravljanja vodama treba biti dugoročni planski dokument kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaća državne politike u upravljanju vodama. To je dakle prevažna tema i ja zaista ne shvaćam razlog zašto ga mi moramo donijeti nekoliko dana nakon što smo ga zapravo i primili, posebice stoga što se radi o izuzetno opsežnom voluminoznom dokumentu koji naprosto traži određeno vrijeme da ga se prelista, posebno oni koji su za to više zainteresirani. strategija je dokument koji daje strateška opredjeljenja i smjernice razvoja vodnog gospodarstva, okvir za pripremu strategije i planova prostornog uređenja, zaštite okoliša, zaštite prirode i razvoja ostalih sektora koji ovise o vodama ili utječu na stanju voda, kao što su poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, industrija, energetika, promet, turizam, javno zdravstvo pa i ovaj Rudarski zakon kojeg smo donijeli od prije nekoliko dana i koji ustvari ima neka rješenja koja nisu baš sukladna ovom strategijom. Nažalost, ovaj dokument o kojem upravo raspravljamo predstavlja, kao što rekoh vrlo opsežan, katkada vrlo zanimljiv skup statističkih podataka, lijepih želja, kompilacije znanstvenih radova, ali ne i upotrebljivu strategiju jer strategija se definira kao dugoročni plan djelatnosti i akcija namijenjenih ostvarivanju određenih ciljeva, odnosno strategija se odnosi na moguće izbore, alternative koje utječu na moguće ishode određenih procesa. No, ova strategija obiluje zastarjelim podacima. Spomenimo samo podatke koji se odnose na koncesije za šljunčarenje, ali tu su i neki fundamentalni zastarjeli podaci. Naime, svakodnevni problemi u vezi korištenja voda od strane brojnih korisnika, a time i zaštite vodnog bogatstva po slivovima naših vodotoka ukazuje na potrebu poznavanja hidrološkoga režima voda u slivu kao nužne pretpostavke pravilnog gospodarenja tim prirodnim bogatstvima. Na žalost prečesto je prisutno nepoznavanje osnovnih hidroloških i meteoroloških parametara na cijelim slivovima zbog nedostatka odgovarajućih mjerenja čime pokušaj racionalnog gospodarenja vodom prelaze u domene procjena i približnih hidroloških proračuna. U strategiji se uz to i ne citiraju međunarodni podaci. Na žalost i domaći podaci su dvojbeni jer primjerice Državni hidrometeorološki zavod kojem je društvo povjerilo odgovornost mjerenja na vodim resursima Hrvatske, tri puta više sredstava iz proračuna ulaže u obranu od tuče negoli daje na održavanju cijele redovne hidrološke mreže stanica, a obrana od tuče se može usporediti sa gatanjem, bajanjem itd. Uostalom i sama Vlada je nekoliko puta donijela dokumente u kojima se relativizira učinkovitost obrane od tuče, ali evo usprkos tome Državni hidrometeorološki zavod više dobiva za tu namjenu nego za ovakva potrebna istraživanja koja služe kao ulazni podaci i za i za ove prevažne stanice. Nadalje, oni ne dobivaju niti dovoljno za mrežu meteoroloških stanica kojom se sa na žalost slabom dinamikom ulazi u modernizaciju i sve to zbog nedostatka ali ne adekvatne raspodjele sredstava. Badava onda strategije. Zanimljivo da u strategiji nema niti spominjanja ciljeva direktive o vodama prema kojima treba ostvariti do 2015. godine zadovoljavajuću kvalitetu Uz to na web site Hrvatskih voda se nalazi čitav popis direktiva koje se odnose na vode, ali kada se gleda ova strategija vidi se da u njoj se ne spominju sve te direktive. U strategiji nedostaje tzv. svot analiza, tj. analiza prednosti, slabosti, mogućnosti i opasnosti što je osnovni alat svakog strateškog planiranja. ne samo da nema svot analiza nego nema i drugih analiza, a nedostaju i vremenski okviri provedbe. Ciljevi su postavljeni samo na općenitoj razini te partikalni ciljevi kao da ne postoje. Nema financijskih pokazatelja i financijske strategije koja bi trebala slijediti strategiju upravljanja vodama iako se spominju neke cifre koliko će provedba ove strategije državu koštati. Što je s izborom politika i provedbe određenih projekata? Nema govora o tome koji se zakoni i propisi trebaju promijeniti, kada i zašto. Koja bi dinamika stajala iza svega toga. Koji je odnos Koji je odnos strategije prema već postojećem zakonskom okviru ili prema zakonima koji će se žurno usvajati vjerojatno opet u ovako večernjim satima daleko od očiju i interesa javnosti. Primjerice, kako se ova strategija uklapa u namjeru smanjenja površine Parka "Medvednica". Naime, Vlada je na sjednici održanoj prije četiri dana usvojila nacrt zakona kojim se smanjuje površina Parka prirode "Medvednica" te umjesto da se štite prirodne vrijednosti i sprječava divlja izgradnja, Ministarstvo kulture i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva se zalažu za smanjenje površine parka sa 22.800 na 17.900 hektara. Postoji li analiza kako će se to odraziti na zagrebački vodonosnik i razine podzemnih voda? Sva sreća da nismo usvojili ovu strategiju jer bi se Vlada eto našla u nebranom grožđu jer bi morala samu sebe pobijati. Nadalje, u strategiji nisu hijerarhizirani aspekti korištenja voda što predvodi čemu, koji su prioriteti i zašto. Strategija predviđa i gradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a da se još uvijek nije načinila odgovarajuća studija utjecaja na okoliš. Zanimljivo da Europa u okvirnoj direktivi o vodama promovira revitalizaciju poplavnih riječnih područja kako bi ona na prirodan način to isto regulirala, ali i podržavala sav živi svijet što se značajno razlikuje od pristupa i metoda koja koriste Hrvatske vode. Spomenimo samo slučaj rijeke Mirne u Istri. Posljedica oduzimanja prirodnog toga rijeke Mirne i njenog zatočenja u kanal su danas vrlo vidljive. Jedna od posljedica je i umiranje motovunske šume. Usprkos tome strategija, ova strategija poplave tretira isključivo u kontekstu rizika od poplava i poplavnih šteta. U procesu pristupanja Europskoj uniji, Hrvatska će morati usvojiti standarde koji su često puta viši od sadašnjih, gdje se grube metode obrana od poplava, erozija i održavanja plovnih puteva više neće provoditi što strategija na žalost ne nudi. Poseban je slučaj rijeke Save kao rijeke koja visoko uzvodno uz svoj tok ima nuklearnu elektranu, a još uvijek nema reguliran vodotok. No o problematici radioaktivnosti reći ću nekoliko riječi u osobnoj raspravi. Također valja spomenuti da je okrupnjavanje vodoopskrbe i odvodnje suprotno međunarodnim iskustvima. Usprkos tome u strategiji se arbitrarno tvrdi da je preduvjet za provedbu provedbu financijsko iznimno teških EU direktiva o vodi za piće i o obradi komunalnih otpadnih voda između ostalog i reforma, odnosno okrupnjavanje vodokomunalnog sektora. Nije vidljivo zašto bi reforma se isključivo odnosila na okrupnjavanje. Strategijom je predviđeno da se u djelatnost javne vodoopskrbe isključi mogućnost privatizacije prava na vodni resurs. Dodjela koncesija za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu moguće je isključivo lokalnoj vlasti na uslužnom polju. Na žalost nema konkretnih rješenja kako se to kani učiniti te postoji mogućnost rasprodaje sustava vodoopskrbe i odvodnje jer beskrupulozne samouprave mogu provesti posrednu privatizaciju vodnih resursa prodajom svojih komunalnih poduzeća. Zaključimo. Vezano uz upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj potreban je ne zbir želja koje nudi ova strategija, već je potrebna hijerarhizirana, priotizirana, kratka, operativna i jasna strategija. Strateško dobro koje treba zadržati kao javno dobro Republike Hrvatske je naš prevažni resurs, naša kvalitetna voda i zbog toga ovu bi strategiju valjalo znatno poboljšati, a ne usvajati u kasnim popodnevnim, večernjima satovima po hitnoj proceduri. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, državni tajniče. Prije svega u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice čestitao bih i Vladi i Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na ovom dokumentu koji cjelovito i strateški uređuje upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj za razdoblje od dva 15-godišnja ciklusa, tijekom kojeg bi Republika Hrvatska trebala doseći standarde upravljanja vodama na razini Europske unije. To bi trebalo doprinijeti povećanju standarda življenja naših građana i održivom gospodarskom razvitku. Za pohvale je da je ovaj dokument kroz jedno višemjesečnu raspravu prošao svojevrsni filter i na terenu i da su konzultirani stručnjaci i kako je u dokumentu navedeno da je 11 znanstvenika, stručnjaka i recenziralo ovu strategiju. Ključna rečenica ove strategije je da su provedene analize postojećeg stanja i razvojnih potreba pokazale da Republika Hrvatska raspolaže dovoljnim količinama vode za svoje potrebe, te da vodni resursi svojom količinom i kakvoćom nisu ograničavajući čimbenik gospodarskog razvoja. Ova konstatacija iz strategije jasno kaže da je voda nacionalno bogatstvo Republike Hrvatske i da isključivo nama i našoj sposobnosti ovisi hoćemo li osigurati kako bi to bogatstvo bilo u funkciji održiva razvitka i poboljšanja standarda življenja stanovništva, a da s druge strane njeno korištenje ne dovede u pitanje biološku i ekološku održivost prostora. Unatoč velikim investicijama u vodoopskrbne i odvodne sustave Hrvatska još uvijek nije na razini standarda Europske unije. Više od pola stanovništva, ili oko 2 i pol milijuna nije priključeno na sustave odvodnje, odnosno jedna petina na sustave vodoopskrbe. Cilj koji smo si postavili za 15-godišnje razdoblje je postići prosječnu opskrbljenost stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava sa sadašnjih oko 80% na 85 do 90%, a priključenog stanovništva na javne sustave odvodnje sa sadašnjih 43% na oko 60% i zato je sukladno ovoj strategiji predviđeno angažirati oko 33 milijarde kuna. Treba također napomenuti da kada govorimo o ovim standardima priključenosti da onda svakako treba govoriti i o strukturi, dakle s obzirom na pojedinu županiju, s obzirom na pojedinu općinu, grad, odnosno pojedino naselje. I tu svakako da je i ta opskrbljenost vezana i za ekonomsku financijsku moć pojedine jedinice lokalne samouprave i zato je važno da država i Hrvatske vode dakle i Ministarstvo regionalnog razvoja prepoznaju potrebe i da i dalje sukladno svojim modelima pomažu projekte vodoopskrbe i odvodnje, jer sigurno je da i ova infrastruktura ima jednu od ključnih uloga u zadržavanju stanovništva na određenim prostorima, posebice seoskim prostorima, brdskim i općenito područjima s težim uvjetima življenja. Klub HDZ-a posebno pozdravlja nastavak aktivnosti Vlade na navodnjavanju. Navodnjavanje je dio strukturnih reformi hrvatske poljoprivrede i ukoliko želimo intenzivirati proizvodnju, posebice realizirati operativne programe podizanja trajnih nasada, povećati površine pod vinogradima, maslinicima i voćnjacima, i time osigurati veću konkurentnost naših proizvođača. Nužno je i dalje ubrzano raditi na provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja. Ne treba posebno navoditi kolike smo štete pretrpjeli u razdoblju od 2000.-2007. vezano uz suše. Isto tako podsjetiti da navodnjavanje izravno djeluje na ekonomičnost proizvodnje. U prosjeku oko 30%. Klub Hrvatske demokratske zajednice posebno važnim drži što je u strategiji jasno određeno da se vodno bogatstvo isključuje iz privatizacije, što će se provedbom ove strategije isto tako decentralizirati ustroj i sustav upravljanja vodama na četiri područja upravljanja i 31 ispostavu i što će se provesti racionalizacija komunalnog sektora koji upravlja vodama na način da će se ustrojiti regionalni vodovodi koji će pokrivati područja gradova i općina koji imaju ukupnu potrošnju vode do 5 milijuna litara godišnje. smatra da ovakav model regionalnog ustroja treba osigurati racionalnije poslovanje i upravljanje, ravnomjerni razvoj i određivanje cijena na razini cijelog područja. Ovo što se do sada događalo da su neki gradovi samo jednom odlukom bez valjanih argumenata podizali cijene vode i za 30%. Uzet ću samo za primjer grad Osijek. Bila je manipulacija građanima i duboko posezanje u njihove džepove. Naime, zašto bez argumenata? Zato što još uvijek funkcionira sustav da poduzeća koja obavljaju poslove vodoopskrbe i odvodnje u vlasništvu grada, osim što naplaćuju usluge građanima, dakle za obavljanje komunalne djelatnosti, ta ista poduzeća konkuriraju i natječu se diljem Hrvatske za poslove izgradnje vodoopskrbnih sustava i odvodnje. Prvo treba reći da se na taj način izravno potiče nelojalna tržišna utakmica u odnosu na druge ponuditelje koji se isključivo bave izvođenjem radova. I drugo, da građani kroz bilancu i kroz poslovanje tih poduzeća ne mogu imati uvid što je ono komunalno i da li je kroz cijenu vodi, oni ujedno i odvodnje jelda, ujedno plaćaju i poslovne promašaje i gubitke iz poslovanja na tržištu. Zato klub HDZ-a pozdravlja rješenja iz strategije. Prvo, da se komunalne i tržišne djelatnosti u tim poduzećima razdvoje, odnosno na nove pravne subjekte. A drugo, da će se komunalne djelatnosti ubuduće moći obavljati isključivo pomoću licence i da će izdavanja licence biti uvjetovano ovakvim modelom, ovakvom podjelom. Također, klub HDZ-a podupire ustrojavanje nezavisnog regulatornog tijela koje će, kao što je to riješeno u nekim drugim djelatnostima, osigurati korektnije formiranje cijena, dakle izračun neovisno i na osnovi argumenata i struke, a isto tako osigurati da cijena sadrži i socijalnu komponentu. S obzirom na sve navedeno klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ove strategije. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. nema ni govora o tome. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. U ovoj strategiji se na dva mjesta spominje radioaktivnost. Dakle, kaže se da uz obavezne pokazatelje režim kisika hranjivih tvari, mikrobiološke i biološke pokazatelje koji određuju opću ekološku funkciju voda ispituju se i dodatni pokazatelji kao što su metali organski spojevi i radioaktivnost prema posebnim programima. postavlja se pitanje kakvi su to posebni programi, jer u stvari monitoring radioaktivnosti životnog okoliša u Republici Hrvatskoj se provodi prema planu i programu koji je usuglašen sa Državnim zavodom za zaštitu od zračenja prema važećim pravilnicima. Međutim, činjenica jest da mi u Hrvatskoj imamo rijeku Savu kao rijeku na kojoj je smještena Nuklearna elektrana "Krško" i to na teritoriji strane države uzvodno. Dakle, rijeka Sava je prema tome jedan međunarodni usudio bih se reći svjetski fenomen, jer je to možda jedina rijeka na svijetu na kojoj se nalazi jedna nuklearna elektrana, a da ona nema reguliran vodotok. Prema tome, za slučaj nekakvog ispuštanja vodenog otpada ili nekakvog udesa smo u opasnosti cijelim tokom rijeke Save. To može biti u kontradikciji sa činjenicom da treba štititi i ova poplavna područja i eko sustave, međutim to se izvodi na razno razne načine gradnjom odgovarajućih kanala, ispusta, ustava, brana itd. Zanimljivo je da se u strategiji posebno referira na opasnost od radioaktivnosti Nuklearne elektrane "Pakću" u Mađarskoj pa se zbog toga ispituje radioaktivnost rijeke Dunav na graničnoj mjernoj postaji postaji Dunav – Batina, a da se isto ne specificira za rijeku Savu, a kada se gleda koliko je "Pakč" od hrvatskog teritorija u odnosu na nuklearnu elektranu "Krško" to je blago rečeno jedna stvarno nelogičnost. I onda se kaže da se prati ukupna beta radioaktivnost u vodu sedimentu, ribi, obrašataju itd. prati se cezijus u sedimentu. Međutim, zašto se precizirala beta radioaktivnost, zašto se nije spomenula gama radioaktivnost, gama spektroskopija kada je to zapravo i komplementarno i puno jednostavnije, brže, primjerenije i na koncu konca očekuje se veći prinos, veća mogućnost zagađivanja gama emiterima, nego beta emiterima kao što je što ja znam stroncij koji su bili zapravo opasniji u kontekstu atmosferskih nuklearnih Prema tome, moja kao osobu čiji je životni poziv zaštita od zračenja i ispitivanje radioaktivnosti voda i mora, ja se zalažem da kod prve izmjene dokumenta ili nekakvih pravilnika koji će iz ove strategije proizaći da se naprosto konzultira Državni zavod za zaštitu od zračenja ili određeni stručnjaci kako bi se zapravo ovaj cijeli monitoring modificirao. I naravno moram iskoristiti ovu priliku i reći da monitoring ne samo radioaktivnosti nego cjelokupni monitoring u Republici Hrvatskoj pa i ove prelazne komponente biosfere koja se dakle voda je poželjno povjeriti znanstvenim institutima ili laboratorijima koji rade na znanstvenim institutima i fakultetima naprosto zbog toga što znanstvenici nemaju onaj binarni pristup ima, nema, dopušteno, nije dopušteno, iznad granice, ispod granice, već znanstvenici nastoje dobiti odgovore na stvarne razine određene određene kontaminacije ili određenih vrijednosti pojedinih polutnata ili elemenata. I na taj način se omogućuje praćenje trendova u okolišu što pak omogućuje modeliranje mnogih parametara i kvalitetnije donošenje odluka. Takav pristup je primjeren malim državama Republke Hrvatske i trebalo bi svakako poticati da monitoring ima i znanstvenu komponentu, a naročito u tom kontekstu ohrabrivati laboratorije i ispitne ispitne laboratorije i umjerene laboratorije da se akreditiraju jer bi time još kvalitetnije ispunjavali svoju osobnu, svoju funkciju i davali bolje podatke za koje bi se onda mogle koristiti evo i za ovu prevažnu svrhu. Nažalost o infrastrukturi kvalitete u ovoj strategiji možda se varam nisam pronašao ništa, bilo bi dobro da se barem jednom rečenicom referiralo da će se monitoring i ova ispitivanja povjeriti povjeriti u pravilu akreditiranim laboratorijima u cilju povećavanja vjerodostojnosti pribavljenih podataka. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici. Prijedlog strategije upravljanja vodama vrlo je važan dokument za ovaj Visoki dom, hrvatsku Vladu i čitavu Republiku Hrvatsku. Strateško planiranje jedan je od temeljnih razvoja svake države a strategija upravljanja vodama bitan je segment ukupne strategije Republike Hrvatske. Voda je prevažno opće dobro i traži posebnu skrb Republike Hrvatske i ne može biti ni u čijem vlasništvu. Bez vode nema života i ona se iskorištava uz zakonom utvrđene uvjete. Voda je jedan od najvrjednijih prirodnih resursa Republike Hrvatske i njome treba racionalno gospodariti. Kriterije i prioritete u upravljanju vodama treba utvrditi na državnoj razini ne zaboravljajući zaštitu okoliša i ostvarivanja općeg gospodarskog i održivog razvoja u skladu s razvojnom politikom države. Od vodnog gospodarstva se traži odgovarajuća razina usluga u funkciji zdravlja i sigurnosti stanovništva, proizvodnje hrane i razvoja drugih gospodarskih djelatnosti te zaštite eko sustava i vodnog okoliša u cjelini. To podrazumijeva brigu za prostorni raspored i stanje količina i kakvoća voda i izgrađenost vodnog sustava na način koji odgovara potrebama ukupnog državnog prostora i svakog vodnog i slivnog područja. Potrebno je uskladiti pojedinačne zahtjeve raznih korisnika i pomiriti ih s mogućnostima prirodne izgrađene i upravljačke komponente vodnog sustava. Od 1876. u Republici Hrvatskoj organizirano se gospodari vodama sve do današnjih dana. To gospodarenje temeljeno na zakonima iz pojedinih razdoblja naše povijesti nije uvijek davalo i najbolje rezultate. Zato očekujem od ove strategije da će dati najbolja rješenja za upravljanje i gospodarenje vodama u Republici Hrvatskoj a sve s ciljem boljeg razvitka Republike Hrvatske. Što se tiče dalmatinskog sliva ili još konkretnije slivova rijeke Krke, Cetine i Neretve zajednička karakteristika im je da je najveći dio priljevnog područja nalazi se na prostoru Bosne i Hercegovine. Rijeka Cetina se hrani vodom iz Buškog Blata, Kupreškog, Šiškog, Duvanjskog i Livanjskog polja a veliki dio sliva Neretve prostire se duboko u teritorij Bosne i Hercegovine na prostor Nevesinskog, Blatačkog, Fatničkog, Dabarskog i Popovog polja dok su joj u Hrvatskoj ušće i dijelovi krškog sliva na lijevoj i desnoj obali rijeke. Slivu prirodno pripadaju i brojni priobalni izvori dubrovačkog primorja jer su podzemno povezani s ponornim zonama rijeke Trebišnjice. Slivno područje rijeke Neretve je veliko i dobrim djelom prostire se na područje Bosne i Hercegovine. Zato mora biti i vrlo intenzivna suradnja sa Bosnom i Hercegovinom po pitanju zaštita voda rijeke Neretve ali i upravljanja vodama u slivu Neretve jer Neretva sa pritokama hrani more slatkom vodom i vrlo je važan kvalitet i količina vode koji ulaze u more ali i kontinuitet dolaska tih voda tijekom cijele godine. Izgradnjom brana na Neretvi i Trebišnjici šezdesetih, sedamdesetih godina prošlog stoljeća u mnogome je narušen prirodni režim voda što se vrlo negativno odražava na eko sustave kako tih rijeka tako i samoga mora. Neke riblje vrste su potpuno uništene kakav je slučaj sa ribom gaovicom u rijeci Trebišnjici u Popovu polju. Neke vrste se mogu naći još u tragovima a neke vrste poglavito iz podzemnog svijeta su uništene a da nisu uopće identificirane. Izgradnjom brane Grančarevo na rijeci Trebišnjici i betoniranjem iste rijeke u kanal dužine 68 mi danas možemo samo nagađati jer preciznih mjerenja nema koliko slatke vode ne dođe u more na potezu od Ploča do Konavala. Koliko je smanjena izdašnost vrela i vrulja od izvora Omble preko izvora Ugor, Janska, Slađanovići, Budim, Smokvine, Dola, Bistrine u Malostonskom zaljevu do Bađule, Masline, Mliništa, Spila, Bilokvira, Doljana, Crnokvira, Svitave i konačno Lonđe u Hutovom Blatu. Pobrojio sam izvore ali ne sve koji su se hranili vodom kroz ponore Trebišnjice iz Popova polja. Svi ovi izvori smanjili su izdašnost ili su potpuno presušili i javljaju se periodično za vrijeme velikih kiša. Na primjeru Trebišnjice može se školski pokazati kako se krše uporabne dozvole i kako se svjesno radi na prevođenju voda. Po staroj prijeratnoj uporabnoj dozvoli hidroelektrane na Trebišnjici dužne su u kanal Trebišnjice ispuštati tzv. biološki minimum od 6 kubika u sekundi i u ovom momentu dok ja pričam ovdje u Saboru iz akumulacije Gorica kod Trebinja ispušta se manje od 1 metar kubni vode u sekundi. Ta voda kanalom Trebišnjice kroz Hidroelektranu "Čapljina" završava u Hutovom Blatu odnosno u rijeci Krupi a onda u Neretvi i moru. Zato što netko krši postojeće propise Neretva i more u svakoj sekundi ne dobivaju 5 metara kubnih vode a te propise su pisali stručnjaci i ljudi na osnovu studija a po prirodnim zakonima da nisu izrađene brane onda bi ovi kubici bili izračunavani dvoznamenkastim brojkama. Zato se pridružujem svima onima iz Vladinog i nevladinog sektora koji traže da u novoj uporabnoj dozvoli hidroelektrane na Trebišnjici količina vode za biološki minimum se poveća. Zamolio bih predstavnika resornog ministarstva da preko međudržavnog povjerenstva za vode ukoliko je moguće što prije otvori ovo pitanje sa susjednom državom radi ispuštanja vode zvano biološki minimum na brani Gorica kod Trebinja. Mediji pišu a i znanstvenici upozoravaju da je slana voda tj. more došlo do Čapljine a što je posljedica izgradnje brana na Neretvi i Trebišnjici. U mnogome se priča a i radi na drugoj fazi projekta tzv. gornji horizonti što će dodatno zakomplicirati stvari u slivu Neretve i Trebišnjice a što bi dolinu Neretve i istočnu Hercegovinu od Čapljine, Stoca i Ravnoga moglo pretvoriti u slanu pustinju a prodor prodor mora valjda je išao sjevernije od Čapljine prema Mostaru. Zato nam treba strategija upravljanja vodama. Zato nam se treba dogovarati sa susjedima oko sprečavanja daljnjih katastrofa i otklanjanja već postojećih problema. Ja sam se skoncentrirao na vode Neretve i Trebišnjice zato što je to moj kraj, a vjerujem da na drugim rijekama, na drugim slivovima nema ovakvih problema ili ako ima da su oni puno manje. I ne smijem preskočiti proizvodnju školjki u Molostonskom zaljevu jer je ono jako povezano sa dotokom slatke vode iz prostora o kojem sam pričao. Ono je u usponu ali proizvođači kamenica i mušula upravo upozoravaju na ovaj problem jer se znatno smanjuju dotoci slatke vode. Podržavajući donošenje ove Strategije upravljanja vodama podržavam i njene temeljne ciljeve. osigurati dovoljno pitke vode za stanovništvo, osigurati dovoljno vode za gospodarstvo, zaštititi ljude i materijalna dobra od štetnog djelovanja voda, postići i očuvati dobro stanje voda zbog zaštite vodnih vodnih i o vodi ovisnih eko sustava. Kad je riječ o vodi za potrebe gospodarstva pomenut ću kratko navodnjavanje. U Hrvatskoj se trenutno navodnjava vrlo malo površina, oko 15 tisuća hektara. Ova strategija nudi dugoročno rješenja za rješenje ovoga problema. Na kraju još jednom podržavam donošenje Strategije upravljanja vodama jer tko brine o vodi brine o budućnosti i brine o životu u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, državni tajniče, kolege i kolegice. Dozvolite da sa nekoliko naznaka se uključim u ovu kako su već prethodnici rekli zbiljam važnu temu jer sigurno Strategija upravljanja vodom ima svoje veliko značenje. Danas kada smo govorili o Zakonu o zemljištu znademo da je to izvor života. Međutim to zemljište je mrtav organizam bez vode. Zemlja postaje pustinja. Prema tome bez vode nema ni života. Isto se to odnosi i na ljudski organizam koji kad se dijete rodi ima 77% vode u organizmu. Starenjem nestaje ta voda i odemo ispod 50% i dalje pa i pomalo nestajemo. naša zemlja kaže kad je astronauti gledaju iz svemira onda liči na jedan plavi, plavo nebesko tijelo. To je i točno. Vode ima više nego zemlje na površini. Međutim 97% vode su mora, ostalo su jezera, rijeke, izvori. To je ta pitka pitka voda koju koristimo. Znači samo 3% vode koje se nalazi na zemlji. Međutim najveći upravo dio te vode zarobljen je u obliku ledenjaka i nije koristiv, iskoristiv barem za sada. Prema tome vodu koju imamo trebamo cijeniti, trebamo ju na racionalan način koristiti. Ali kad govorimo o INA-i u ovoj zadnjih dana jelda o vrijednosti INA-e, o istraživanjima o INA-i trebamo znati i znademo da se ona bavi i sa istraživanjima vode i izvora vode i prema tome kroz to je i sigurno još vrednija. I zato i predstavlja i nacionalnu kompaniju i koristi nacionalna bogatstva koja imamo. Ja bih samo u ovome svome drugome dijelu nešto pošto sam smatrao za potrebnim reći da isto tako smatram da je ova voda jako važna i da ova Strategija upravljanja vodom je zbilja značajni dokumenat da kažem dvije stvari. Pitanje utjecaja vode odnosno korištenje te vode i kako je rečeno u ovoj strategiji na sustav navodnjavanja. Mislim da je korisna informacija da se od 19, 19 od 20 županija su izradili planove da su postavljeni pilot programi Lovas, Bič, Bosut, Polje, Kaštela, Neretva i da se izrađuje i projektna dokumentacija za navodnjavanje na 80 mjesta u Hrvatskoj kao i sanacija postojećih i gradnja novih. Projektno tehničko dokumentacija iz ove, iz ove strategije od idejnog do izvedbenoga je trebala bi ići za 40 tisuća hektara navodnjavanja. Za 35 tisuća hektara do 2010. izgradili bi se sustavi, a za to je potrebno što je značajno istaknuto ovdje osiguranje 70 milijuna kubnih metara vode. Do 2020. još 65 tisuća hektara i 130 milijuna kubnih. Znači za sustave navodnjavanja predviđa se i određena količina vode. Isto tako i vrijednost kaže do 4 i po milijarde kuna sve ovoga. To je mislim značajno vezano za ovu strategiju jer normalno izgradnja ovakovih, ovih kako se zove navodnjavanja sustava ako nema vode onda normalno neće biti ni koristi. Međutim još jedan problem je vezan uz navodnjavanje a to je svakako odvodnja koja je također značajna za unapređenje poljoprivrede. Danas imamo ili često ste svjedoci kad idete ili su sušna polja ili ako padne kiša onda vidimo da su ona poplavljena i često u emisijama televizije to možemo vidjeti. ako je nešto više kiše odmah nešto ne funkcionira, voda ta ostaje. Znači taj sustav odvodnje je uspostavljen na poljima posebno u Slavoniji bio je dosta u sustavu melioracije izgrađen u vrijeme tadašnjih kombinata koji su bili. Danas su nažalost ti sustavi zapušteni. Svi traže zemlju, ali malo je onih koji održavaju tu zemlju odnosno te sustave melioracije, odvodnje i mislim da treba reći kada je ta odvodnja korisnija odnosno efikasnija. Bila je, ne zato što su onda bili kombinati, nego zato što su bile te okrupnjene površine. Upravo ove danas što smo govorili o Zakonu o zemljištu govori da idemo i trebamo ići na okrupnjavanja i tada će i profunkcionirati i taj sustav melioracije i odvodnje jer na većim površinama to je i kvalitetnije i bolje moguće i izvoditi. Zato je svakako i cilj pa ovdje se to spominje i u strategiji dovođenje melioracijske mreže odvodnje na kvalitetnu razinu. Znači na razinu koja će biti učinkovita i tada će i ovi programi navodnjavanja o kojem sam prije govorio moći bolje i funkcionirati. I na kraju, nekoliko riječi o ovoj Strategiji kanalu Dunav-Sava. Projekt koji je sigurno mnogo duže, ovdje se spominje '91. godine od vremena slobodne demokratske Hrvatske, očekivanja pojedinih skupina i grana privrede normalno da su velika od toga projekta. Ali postoje također i protivna mišljenja. Uređenje površinske odvodnje i navodnjavanja sigurno je jedan od utega koji će biti za izgradnju takvog kanala, u tom sam siguran i ovdje se i spominju te površine koje bi se mogle s time odvodnja raditi i navodnjavanja. sigurno je isto tako da ima i suprotnih mišljenja vezano za neke druge grane privrede koje bi bile vezane uz taj kanal. Zato smatram da ta za ili protiv mišljenja treba raščistiti kroz naknadne rasprave u kojima bi struka upravo trebala imati zadnju riječ i kao takva i reći i reći svoje mišljenje vezano za ovaj kanal. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa, evo kolega Bodakoš me podsjetio opet o kanalu Dunav-Sava i o struci, ja ću samo ponoviti ono što smo i kod, kad smo raspravljali o Strategiji riječnog prometa i ponovo iskoristiti priliku da upozorim da upravo šumarska struka inzistira na kvalitetnom monitoringu podzemnih voda, a tek potom o odluci u izgradnju kanala. Govorili smo o šumi Spačva, o kompleksu od 40 tisuća hektara i njenoj ukupnoj vrijednosti, ovo govorim i iz općenitog problema sušenja šuma u nizinskom dijelu upravo zbog nekvalitetnog praćenja nivoa podzemnih voda i nekvalitetnih zahvata na kanalskoj mreži gdje je došlo onda do smanjenja podzemnih voda i sušenja šuma. Hvala Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Hvala